Мустафа Карадайъ и група народни представители на 24 ноември 2022 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносители са Ивайло Мирчев и група народни представители, 2

2022 г. е постъпил общ проект, изготвен въз основа на Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, и Законопроект за противодействие на корупцията приети, на първо гласуване на 2 декември 2022 г.

И следващото съобщение: „1. Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Военновъздушните сили на Република Азербайджан. 2. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипа от състава на Военновъздушните сили на Кралските военновъздушни сили на Тайланд. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри

до Република Турция и обратно с екипаж военнослужещи от състава на Военновъздушните сили на Република България. 3. Постигнатите договорености по прилагане споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната уведомява Народното събрание, че за времето от 1 януари до 30 юни 2023 г. в района на съвместно българо-американско съоръжение – учебен полигон „Ново село“, ще се проведе съвместна българо-американска подготовка.

Благодаря Ви, господин Председател. Тъй като чух, че току-що прочетохте общия доклад на приетите на първо четене законопроекти за борба с корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, той ни беше предоставен този доклад и в парламентарната група преди малко и се запознах с него, той е от 120 страници. Сериозен обем е, поради което Ви моля да подложите на гласуване увеличение на срока за предложения между първо и второ гласуване на 21 21 дни, тоест три седмици, тъй като считам, че поради този сериозен обем на Законопроекта – на общия доклад, е редно да направим обосновани и мотивирани предложения и с оглед на това, че има и Коледни и Новогодишни празници, считам, че е необходимо да имаме един достатъчен времеви период, в който и съм сигурен, че болшинството народни представители ще се съгласят, имаме нужда да прецизираме голяма част от тези текстове, тъй като не е дискусионно, че доста от тях са все още спорни, макар че два от законопроектите бяха приети на

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Колега Петров, аз съм съгласен, че обемът на Закона е доста голям, но, първо, той ни беше съобщен, знаете, миналата седмица, но исках на друго да Ви обърна внимание. По Правилник по време на почивката сроковете не текат и ако остане 7 дневният срок, на 6 януари ще изтече – първият петък. Ако го направим 21 дни, ще отиде чак за 20 януари, което предвид неяснотата, с което, времето, работи Народното събрание, мисля, че е прекалено дълъг срок за приемането на тези законопроекти в залата. Така че аз предлагам на залата да оставим 7-дневния срок. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стоев. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока – 21 дни, между първо и второ четене за предложения. Гласували

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представител, Законопроектът беше обсъждан в миналото Народно събрание. Беше приет на първо гласуване в тази зала. Беше дълго обсъждан в Комисията. Бяха разгледани всички възможни варианти и този на Министерския съвет, и този, предложен от „Продължаваме Промяната“. Не виждам никакви аргументи за това да бъде удължаван срокът, и то с максималния възможен срок между първо и второ гласуване. От друга гледна точка, този законопроект е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Тук, в тази зала, вече отхвърлихме един от законите, който трябваше спешно да бъде приет до края на тази година. Нека да не правим това и с този законопроект. Ако удължим срока на 21 дни, ясно залата ще покаже кой всъщност не иска да бъде приет Закон за борба с корупцията.

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Председател, чрез Вас настоятелно молим да поканите господин премиера Донев да дойде в Народното събрание и да обясни с какви задачи и по каква причина министърът на отбраната е в Украйна? Притеснителното е, че ние научаваме за това посещение от украинските медии, преведени и след това съобщени в българските медии. Така че нека господин премиерът да дойде тук и да обясни, още повече че не е обнародвано решението на Народното събрание за износ на оръжие за Украйна и нещо повече,

Гласуваме на първо четене Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, № 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 24 ноември 2022 г. Заповядайте, господин Чобанов, за Доклада на Комисията по бюджет и финанси. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД относно Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, № 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 24 ноември 2022 г. На извънредно заседание, проведено на 6 декември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите. Законопроектът беше представен от народния представител Йордан Цонев. Законопроектът е изготвен във връзка с предоставената на Република България дерогация по чл. 3м, параграф 5 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Предлага се забрана за износа на суров нефт и нефтопродукти, които са обект на дерогацията. Освен това се предлага режим на облагане с данък върху добавената стойност и с акцизи, което да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок и да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби за недеклариране и невнасяне в срок на дължимите вноски. Цените на горивата са безспорен инфлационен фактор, оказващ огромно влияние върху финансовото остойностяване на редица стоки и услуги от първа необходимост, имащи значение както за стандарта на живот, така и за буквалното физическо оцеляване на големи групи от населението. Липсата на механизъм, който да компенсира, ако не изцяло, то поне частично колебанията на пазара в условията на форсмажорни обстоятелства и неконтролируем възходящ ценови марж, би създало реална заплаха за социалната и национална сигурност на страната с трудно предвидими и потенциално разрушителни форми. Министерство на финансите застъпи становището, че поради липсата на ясна забрана в регламента за износ и за вътреобщностни доставки на нефтопродукти, произведени от руски суров нефт, ограничаването им от българска страна ще окаже негативно влияние върху експортния потенциал на страната, влошавайки търговския дефицит. Въвеждането на ограничението със Законопроекта води до значителен риск от намаляване или спиране на производството, което ще доведе до дефицит на горива или до нарастване на техните цени. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 10 народни представители, 4 „против“ и 6 „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия

обсъди Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, № 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 30 ноември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, № 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 24 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха: господин Христо Алексиев – служебен заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, господин Никола Стоянов – служебен министър на икономиката и индустрията, госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, господин Павел Геренски – директор на Агенция „Митници“, господин Васил Велев – Асоциация на индустриалния капитал в България, господин Добри Митрев – Българска стопанска камара, господин Константин Стаменов – Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, и господин Живодар Терзиев – Българска петролна и газова асоциация. Мотивите към Проекта на решение бяха представени от народния представител Рамадан Аталай, който заяви, че цените на горивата са безспорен инфлационен фактор, оказващ огромно влияние върху финансовото остойностяване на редица стоки и услуги от първа необходимост, имащи значение, както за стандарта на живот в общия смисъл на това понятие, така и за буквалното физическо оцеляване на големи групи от населението. В този смисъл липсата на механизъм, който да компенсира, ако не изцяло, то поне частично, колебанията на пазара в условията на форсмажорни обстоятелства и неконтролируем възходящ ценови марж, би създало реална заплаха за социалната и националната сигурност на страната, с труднопредвидими и потенциално разрушителни форми. Законът предлага забрана за износ на суров нефт и нефтопродукти, обект на дерогацията, което произхожда от разпоредбите на съответния регламент. Предлага се и режим за облагане по ДДС и акцизи, който да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок, което да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата. Предвидени са административно-наказателни разпоредби за недеклариране или невнасяне в срок на дължимите вноски. По Законопроекта са постъпили становища от Министерството Господин Христо Алексиев, госпожа Людмила Петкова, господин Никола Стоянов, господин Павел Геренски и господин Терзиев изразиха съображения срещу Законопроекта. Господин Велев, господин Митрев и господин Стаменов се изказаха в подкрепа на Законопроекта. последвалата дискусия изказвания направиха следните народни представители: господин Рамадан Аталай, господин Станислав Анастасов, господин Драгомир Стойнев, господин Венко Сабрутев, господин Радослав Рибарски, господин Георги Самандов, господин Васил Стефанов, господин Ивайло Мирчев, господин Делян Добрев и господин Стоян Таслаков. Въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 11 гласа „за“, 1 глас „против“ и 8 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт,

Ще има ли представяне от страна на вносителите? Заповядайте, господин Чобанов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, Проектът на закон е изготвен във връзка с предоставената дерогация относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Както вече се спомена и в докладите, предлага се забрана за износа на суров нефт и нефтопродукти, които са обект на дерогацията, предлага се и режим на облагане по данък добавена стойност и акцизи, който да гарантира внасянето на бюджета на дължимите вноски в кратък срок, което да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби за недеклариране и невнасяне в срок на дължимите вноски. Както знаем, последните месеци дискусията относно цените на горивата, относно защо са толкова високи, относно методите и начините, по които биха могли да бъдат по някакъв начин намалени или пък да бъдат компенсирани да бъдат компенсирани потребителите, са в ход и беше обърнато много внимание, и продължава да им бъде обръщано, и в тази насока е и нашият законопроект. Трябва да подчертаем тук пред всички, че този законопроект наистина се налага да бъде приет, за да имаме истински контрол върху прилагането на дерогацията, тъй като в обществото се създаде една дискусия, разбира се, подкрепяна конкретно от определени страни, включително и от корпоративни субекти, че едва ли не става въпрос за бонус за определени стопански субекти. Повтарям, ние трябва да контролираме прилагането на санкции, а не да позволяваме привилегировано отношение поради дерогацията на конкретни стопански субекти, което да се превърне в бонус за тях. Дискусията в обществото, тоест освен защитата на тези интереси рискуваше и нарушаване на санкциите по начина, по който започна, по който се водеше и в посоката, която пое, включително и от някои официални институции, рискуваше ние да нарушаваме санкциите, което щеше да се отрази изключително негативно и на имиджа на Република Тоест самият законопроект структурира тази дискусия, фокусира я върху основното, а именно, че се говори за санкции, а не за бонуси и това доведе до възможността да се предприемат и конкретни действия. Както видяхте, и в този девети пакет за санкциите срещу Русия конкретно бяха уточнени някои текстове, което ще позволи между първо и второ четене те да бъде прецизирани и в нашия законопроект. Затова се обръщам към народните представители в тази зала да подкрепят така предложения от нас Законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Дренчев.

Благодаря Ви. Дали ще има реплика под формата на отговор, или няма да има? Заповядайте, господин Чобанов. Да, благодаря Ви. Господин Дренчев, под формата на реплика ще Ви отговоря. Да, аз и това подчертах в мотивите при представянето на Закона, че включително и официални институции са твърдели, че не нарушаваме по никакъв начин санкциите и това са европейски продукти, тъй като са произведени вече в България, и могат свободно да бъдат изнасяни, което категорично не е вярно. Тоест някога и официалните институции могат да твърдят неща, които после се оказва, че не са верни, и затова е и контролът, и законодателната дейност на Народното събрание. Затова сме предложили и този законопроект, точно както казах, да фокусираме дискусията и видяхте в последния пакет, който е приет със санкции – деветият пакет, че тези текстове, какво имаме право да правим и какво нямаме с готовите петролни продукти, вече бяха уточнени именно и поради дискусията тук в парламента, именно поради дискусията в обществото, за да не оставаме с впечатление, че наистина ние забраняваме дейности, които Европа по никакъв начин, и европейските институции, не са третирали. Напротив, нашият законопроект беше точно като текст на базата на това, което беше казано преди уточненията в регламента. Повтарям, Регламентът е за санкции, Регламентът не е за бонуси за конкретна компания, която да продължи да се възползва от привилегировано положение на пазара, тоест Регламентът е за санкции и затова беше нашият законопроект. Сега уточненията, които са дадени, че за Украйна могат да бъдат изнасяни конкретни петролни продукти, и за други страни, ние, разбира се, ще ги съобразим в предложения между първо и второ четене, така че отново да сме изцяло в духа на европейските регламенти, но това са само предложения, които дава Комисията, ние можем да решим да се възползваме от тях, можем да решим и да не се възползваме от тях, в зависимост от това в каква посока тръгне дискусията и какво решение ще вземе тази пленарна зала. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Чобанов. Друга реплика? Не виждам. Друго изказване, колеги? Заповядайте, господин Стойнев.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ние, от „БСП за България“, няма да подкрепим този законопроект, първо, по една основна причина. Уважаеми колеги, това не е работа на българския парламент да осъществява контрол върху дадена дерогация. Дерогацията бе изработена от правителството на Кирил Петков и мисля, че беше правилно, защото считам, че ние на този етап няма по какъв начин да се сдобием до така важната суровина. Разбира се, че „Лукойл Нефтохим“ може да работи и с друг петрол освен руски, но големият въпрос е как ще стигне той до България. Отварям скоба – приблизително 28 дни един танкер трябва да мине през Босфора, толкова е необходимо, ако искаме това предприятие, което може – повтарям, да работи с друг петрол, докато се настрои, но чисто физически изисква време. И големият въпрос е защо ние тук, в българския парламент, се занимаваме с конкретен въпрос, който е във функциите на правителството то преговаря, то изнася дебата, то може да прецени доколко от тези продукти могат да бъдат изнасяни или не, защото то е в постоянен диалог с Европейската комисия. български парламент, който няма директен разговор с Европейската комисия, особено по такъв въпрос и това е съвсем нормално, имаме разпределение на властта в страната и като парламентарна република нашата задача е да се занимаваме със законодателството. Ако искате, може да започнем да контролираме и Агенцията по заетостта, можем да вземем и функциите на НОИ, така че всичко в тази държава да се движи от българския парламент. Конкретният законопроект, разбира се, че срещна отпор от страна на правителството, даже по едно време в Комисията по енергетика се чудех правителството ли защитава българския национален интерес или народните представители. Правителството казва: да, ние можем, разбира се, и председателят на Агенция „Митници“ беше, който ясно заявяваше, че ние можем да изнасяме подобни продукти, но ние, българският парламент, казваме: не, не, не, ние не можем да изнасяме тези продукти и няма да изнасяме тези продукти, за да може „Лукойл“ да не работи. Добре, колеги, – поне така аз вярвам, че нашата основна задача е да защитаваме националния интерес и докато Европейската комисия не се е произнесла, съвсем спокойно това предприятие може да работи, да се изнася тази продукция, защото, когато един продукт е произведен на територията на България, когато има значителна добавена стойност в него, той става български и това даже е записано и в становището на Министерството на финансите, което, разбира се, не подкрепя този законопроект, и което казва следното: „Следва да се има предвид, че съгласно приложимите митнически регламенти продуктите, произведени от суровини с произход, извън митническите територии на Съюза, при наличието на достатъчна преработка и инвестиран допълнителен ресурс, добиват произход на страната, в която са произведени.“ Тоест, колеги, ние искаме да забраним собственото си производство да го изнасяме навън, нещо, което за мен лично е неразбираемо. Отделно бизнесът е наистина притеснен, защото едно евентуално затваряне на „Лукойл Нефтохим“ създава сериозна криза, предпоставка за увеличаване на контрабандата, за увеличаване на цените в региона. Аз сега разбирам десните какво ще кажат: да де, обаче, Стойнев, ние ще внесем друг петрол – няма да е руски! Чудесно, колеги, но 28 дни именно минава един танкер, след 28 дни трябва да мине вторият танкер, а на нас ни трябват приблизително по два на месец. Следователно ние по този начин не можем. Да, навремето – навремето благодарение на Политическа партия ГЕРБ, които спряха един важен стратегически проект, като „Бургас – Александруполис“, ако, разбира се, съответната модификация – и бе построен, той можеше да стане реверсивен, тоест танкерите да спират на Александруполис, да се прекарва, образно казано, западният нефт, да стига до „Лукойл Нефтохим“, да се разтоварва, да се инвестира именно в инфраструктура и тогава нямаше да има никакъв проблем с доставките на суровина. Ние в момента, чисто стратегически, няма откъде да имаме подобна суровина. Да, Румъния по някакъв начин вече е договорила с Казахстан, имат доставки на суров петрол, за България обаче ние в момента нямаме. И не разбирам защо, когато изпуснахме един проект, засега Европейската комисия нищо не казваше за нефтените продукти, ние де факто се самобичувахме, за да се харесаме на някого. Само че, уважаеми дами и господа народни представители, да не се окаже, че тези нефтени продукти не са за Европейския съюз, ами, видите ли, са за трети държави?! Да не се окаже така, уважаеми дами и господа, че тези трети продукти са например за Украйна и че те наистина имат нужда от подобни продукти именно за борбата срещу руската агресия. Какво правим тогава? Ако ние бяхме приели този законопроект, ние сега в момента трябваше да го изменяме, колеги! Защо? Защото, доколкото разбирам, и тук, между другото, господин Председател, тук трябваше в залата да бъдат представители на Министерството на финансите, представители на Министерството на енергетиката, за да усетят и другите колеги народни представители как има сблъсък между парламента и правителството, видите ли, ние можем ли да я изнасяме тази продукция, или не можем да я изнасяме?! Затова е важно наистина те да бъдат тук. Сега обаче, доколкото разбирам, аз лично не знам, но се подразбира, че Европейската комисия като че ли разрешава да изнасяме тези нефтени продукти за Украйна, но да не ги изнасяме другаде. Защо, колеги? Защото досега се вижда, че тази държава наистина има нужда от тези продукти. Следователно ние, ако се бяхме разбързали, както всички много бързаха, сега трябваше този проект, този законопроект да го променяме, така че да удовлетворим новите нужди. В В заключение, нека да не се занимаваме с несвойствена за нас като народни представители работа. Това е работа на българското правителство – то да преговаря, то да преценява, то да се грижи. Ако наистина трябва някакъв законопроект, за да подобри механизмите, в които работи държавата, това е нашата работа, но ние оттук да подлагаме на контрол нещо, което е променлива величина, нещо, което в месеците, които предстоят, ще бъде различно, за мен лично е неразбираемо и считам, че това не е нашата функция. Ако искате, пък може да започнем да гледаме и обществените поръчки, да започнем да се занимаваме и със строителство, така че в тази държава да се знае, че Народното събрание се занимава с всичко друго, че няма правителство и че ние отговаряме за всичко в Тоест този Законопроект трябва да е работа на правителството. Не считам, че е необходимо, ситуацията е динамична – дали ще бъде за Украйна, или ще бъде за още някоя друга държава, не считам, че е работа на народните представители. Просто трябва да бъдем по-внимателни, когато се опитваме да чертаем геостратегическия интерес на страната ни. Благодаря. Господин Председател! Господин Стойнев, първо е важно да знаем позицията на ВЪЗРАЖДАНЕ. Ние категорично няма да подкрепим нито този законопроект, нито другото безумие – за национализация, на „Демократична България“. Тук е важно да кажа нещо, което най вероятно Вие или не сте чел, или случайно пропускате, или нямам представа какво е, но е важно да се знае, че от 16 декември влезе в сила новият пакет от санкции, в който ясно и точно така наречените европейски партньори забраняват изрично износа на каквото и да е било с изключение към Украйна. Ясно и точно: с изключение за износ за Украйна както на петрол, така и на всички други продукти. Това е решение на брюкселските бюрократи, които за огромно наше съжаление или поне – наше съжаление, визирам всеки, който си обича държавата. В тази зала не са много тези хора, но ги има. Това са фактите. Другото изключение е около продукти, които застрашават екологията на страната – тогава могат да се изнесат. Брюкселските бюрократи искат точно това и това се подкрепя от евро-атлантическото мнозинство в този парламент. Това е приветствано даже. Това не променя това, което имаме като отношение, и това, което казахте Вие, че не е работа на парламента, а на правителството. Правителството със своя глас трябваше да наложи вето на това нещо. Защото това не отговаря на националните интереси. Така жадуваните евро-атлантически ценности по никакъв начин не се припокриват с националните ни интереси. Защото ще изнасяме евентуално, ако въобще работи „Лукойл“, ще изнасяме за Украйна. За Украйна! Ако затвори „Лукойл“, демократична – щях да кажа Украйна, но България, ще искат национализация. Точно заради това прегледайте новия пакет санкции, ще се уверите, че това, което казахте, въобще не е актуално към днешна дата. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Господин Анастасов – втора реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Стойнев, господин Ганев говори за брюкселските бюрократи, но и той, и Вие знаете, че не е прав. Решението е взето от Съвета на Европейския съюз, където и България участва, а санкциите се взимат като решение само с единодушие. Това е факт. Защо трябва да има Законопроект, а не регламент? Малко ще изпреваря дебата, преди да си говорите. Защото към днешна дата България има 145 активни наказателни процедури именно защото се правим, че не разбираме Регламента. Между другото, искам да Ви напомня, че Комисията няколко пъти прави изказвания още преди да е влязъл в сила и деветият пакет санкции, че България не може да изнася нефтопродукти към трети страни. Ние някак си всички се направихме на ударени, че го чуваме. Правителството, да, правилно ме репликира господин Стефанов. Така че оттук нататък няма какво да се правим на неразбрали защо трябва Законопроект. Говорим и за национален интерес. Националният интерес е, че една чужда компания преработва горивото на една друга чужда компания, а те са свързани на практика. Те са част от един конгломерат и нищо от това не е български продукт. Нещо много по-лошо, свързано е и със следващия Законопроект със сигурност на „Демократична България“ – че ние нямаме абсолютно никакъв контрол какво ще правим, ако решат по някакъв начин да преустановят дейността на тази рафинерия. Да не говорим, че можем да станем също обект на санкции, нарушавайки Регламента. Така че затова е необходимо да има Законопроект, за да може ние да си носим нашата отговорност, ние да си контролираме какво става в нашата си държава, а не да разчитаме на някой друг. Защото предишното правителство, за което и Вие говорехте, което изработи дерогацията в онзи ѝ вид, въпреки че не бяха всичките им предложения, то направи консултации само с една от трите рафинерии – именно тази, която не е българска. Защо се случи така? На мен ми е много интересно да получа отговор. В България има още две рафинерии, знаете много добре. Всички знаем кои са и собственици, малко или повече са български собствениците. Не искам да коментирам съседите, които си решиха проблема по друг начин. Да, румънците могат да правят нещо с Казахстан по една проста причина, че „Ромпетрол“ е собственост на KazMunayGaz. На практика е казахстанска компания. Дори и находището в Плоещ те го оперират. Техният случай е много различен от нашия. Ние имаме една голяма рафинерия, която не е единствената – има още две. Предишното правителство на практика при изработването на дерогацията защити само техния интерес и забрави, че има две други български рафинерии. Това не бива да се забравя и ми е много интересно как точно е мотивирано това?!

Благодаря, господин Председател. Не мога, макар и под формата на реплика, да не скрия моето задоволство и да поздравя колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ и БСП, че рязко се загрижиха за Украйна – не за „Лукойл“, не за Русия, но за Украйна! Поздравявам

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, благодаря Ви за репликите. Уважаеми господин Ганев, няма да навлизам в тази риторика против Европейския съюз, както Вие се изразявате – евро-атлантически ценности. Не че не мога, но не считам, че от всяко нещо Вие трябва да прибягвате и да търсите вината в едни и същи субекти. Вината по-скоро си тръгва от нас. Вината си тръгва от това, че ние не можахме да бъдем единни през последните 30 години, че не можахме да начертаем конкретни национални приоритети и на нас никой не ни е виновен. Разбира се, че няма нищо по-хубаво през последните години от членството ни в Европейския съюз. Въпросът е как там защитаваш националния си интерес? Дали си винаги „Йес, сър!“, или се опитваш да се бориш?! Уверявам Ви, че имаше периоди, в които се борехме, и то наистина сериозно се борехме. Относно това, което каза господин Анастасов, в репликата – благодаря за репликата, съгласен съм, господин Анастасов, че имате съмнения в действията на правителството. Тук може би вината е в самото правителство, че не е достатъчно активно, няма достатъчно комуникация. Може би трябва единствено да има и по-твърд тон какво трябва да се случи. В същото време сами разбирате, че подобен Законопроект още преди да е приет, трябва да бъде променен. Защото наистина тук трябва да сложим една скоба, че това не важи за Украйна. Така че приемам Вашата бележка.

Заповядайте по начина на водене, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми по начина на водене е по чл. 153 и искам да прочета следното: „Народните представители нямат право да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било и да разгласяват данни, отнасящи се за личния им живот“ и така нататък и с една дума, да обиждат другите народни представители. Крайно време е в тази зала да се наложи един малко по-конструктивен тон. Непрекъснатата липса на аргументация на представителите на ВЪЗРАЖДАНЕ не може да бъде въплъщавана в личностни нападки. Тук някакви

Вие не говорите от името на българските граждани, господин Ганев. И кой кого обича можете да запазите за себе си. Господин Председател, да вземете отношение по темата – да прекъсвате, да гоните и да наказвате хората, които не спазват приличния тон в тази зала. Благодаря Благодаря Ви, господин Митев. Приемам го по начина на водене. Във Вашата мотивировка също се съдържаше една умалително умилителна

от господин Стойнев, който не иска да навлезе в европейската риторика, аз искам да навляза, и то дълбоко искам да навляза. Ние категорично няма да подкрепим този законопроект, защото е в унисон с регламент на Европейския съюз, който ни забранява износа на нефтопродукти от нашата рафинерия „Лукойл Нефтохим“. На 30 ноември имахме заседание на Комисията по енергетика, където имахме гости от Министерството на финансите, имахме гости от Агенция „Митници“, от Министерството на енергетиката. Всички те казаха, че ако се приложи някакво ограничение на износа на нефтопродукти от „Лукойл“, това буквално означава спиране и затваряне на рафинерията, което знаете какви катастрофални последствия ще има за България. милиона тона са необходимите нефтопродукти да захранят консумацията само на България. В момента 40% на рафинерията е за българския вътрешен пазар; 60% е за износ. На практика с този законопроект европейците ни принуждават да си обезглавим икономиката. Аз съм заместник-председател на Комисията по въпросите на Европейския съюз и ме е срам, че трябва да изпълняваме директиви и регламенти на откровени глупаци в Брюксел. Просто ме е срам! Образованието ми е свързано с европейски програми, бил съм на стажове в Брюксел и се срамувам, че ние като българи не си отстояваме интересите и че нашето правителство е трябвало да наложи вето на този регламент, защото нашата рафинерия работи с минимум 70% руски петрол. Така са устроени съоръженията. През 2021 г. са правили опити друго съотношение, но неуспешни опити. Разбира се, лъсва и лицемерието на Европейския съюз, които уж се борят с руската агресия. Страшно лицемерие! Оставили са ни възможност да изнасяме все пак, но за Украйна! Значи, Украйна Украйна ще захранва руската агресия срещу себе си, като купува продукти от руски нефт! Що за лицемерие?! Освен това Украйна е във война. Тук си задавам и следния въпрос: кой ще плаща сметката? Украинците ли ще ни го плащат, ние ли ще го плащаме – българските граждани, европейските?! Кой ще плаща на Украйна да купува тези нефтопродукти, които ще изнасяме? Не знаем, ще попитаме. Европейците така са заложили този регламент, че ние ще се надяваме войната в Украйна да продължи, за да може да имаме някакъв износ за там. Ако спре войната, ние няма да може да изнасяме и ще трябва да си затворим рафинерията. Това ли искат европейците – да продължи войната? Тъй като ДПС е вносител на този законопроект, изглежда, че те са най-големите евроатлантици в този парламент, не знам къде са другите, но те Ви изпревариха поне с три обиколки с внасянето. Интересна връзка направих, когато те оттеглиха от дневния ред на Комисията този законопроект да изчакат да влезе Законопроектът на „Демократична България“, защото те двата законопроекта имат връзка и са свързани. Така е. И в този ред на мисли искам да попитам господата от „Демократична България“, откога станахте ДПС? Абсолютен синхрон – работят с ДПС. Господин Мирчев, когато акостирахте с гумената лодка, или преди това станахте ДПС? Друго важно нещо. Какво решаваме ние, без да знаем какво ще предприеме ответната страна? Ние все още изчакваме реакцията на руската страна. Ами ако руснаците изпълнят своите намерения да намалят добива на нефт, какво ще решаваме тук, при положение че това ще лиши най-вероятно нашата рафинерия от нефт, а както вече казах, тя работи с минимум 70% руски нефтопродукти, не може да работи с други? Последното лицемерие на Европейския съюз! Оставили са ни още една вратичка все пак да можем да продаваме опасни за околната среда продукти, при положение че не можем да ги складираме и няма къде да ги складираме. Страхотно лицемерие! Тогава можем да продаваме на трети страни опасни за екологията продукти. Това ли е Европейският съюз? Другите страни, които не са част от Европейския съюз, те не са ли част от околната среда? При тях няма ли замърсяване? Те не са ли част от Световния океан? Що за европейско лицемерие? ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да подкрепи този законопроект. Благодаря, господин Таслаков. Господин Мирчев за реплика. За реплика ли? Втора реплика – господин Митев.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Таслаков, не мислех да взимам реплика, обаче с това, което казахте за някои страни, че не са част от Световния океан, нямаше как да не реагираме, но няма да Ви говоря за Световния океан, а само ще Ви кажа, че „Лукойл“ през 2021 г., и това може да си го проверите, а то е много лесно, 50% от петрола, който е преработен, е неруски, което означава, че „Лукойл“ няма никакъв проблем да работи с неруски петрол. Нещо още по-интересно. През 2022 г. „Лукойл“ е преработила 38% неруски петрол, въпреки че има евтиния „Уралс“, който може да преработва, може да проверите и това. Всичките тези приказки как „Лукойл“ ще затвори, пък как през Босфора не можели да влизат, защото виждате ли, 28 дни се чакало, Вие като закъснявате за някъде и знаете, че има 40 минути трафик, тръгвате с 40 минути по-рано. По същия начин си правите логистика с танкери, така че танкерите да могат да минат. И както 2021 г. са минавали 50% неруски, а тази година 38%, по същия начин ще минат и сега. И само да Ви кажа: виждам, че доста псевдопатриотично говорите, но аз очаквах, когато говорите за „Лукойл“, Вие да сте загрижен за това, че рафинерията е получила вече 80 млн. лв. компенсации за тока.

И се надявам да помислим там за някакво решение и Вие, като загрижен за страната и за това какво плащат българските данъкоплатци, така че да не може една рафинерия с тези свръхпечалби да получава и над 300 млн. лв. от парите на всички български граждани. Благодаря. Благодаря, господин Мирчев. Господин Митев и господин Табутов поискаха реплика. Поискаха и от ВЪЗРАЖДАНЕ, така че преценете кой да вземе от Вас реплика, за да може третата да е на друга парламентарна група. Заповядайте, господин Табутов. Благодаря, господин Председател! Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Таслаков, ще Ви помоля да не си служите с фактологически неточности, когато правите Вашето изказване, защото имаше две такива. Първата е тази, която господин Мирчев сподели. Вие във Вашето изказване казахте, че „Лукойл“ не може да работи с неруско гориво или суров петрол, което не е така. Представители на Министерството на финансите споделиха на база на данните, които имат, че е имало през 2020-а и периоди, в които „Лукойл“, като рафинерия е преработвала също нефт с неруски произход, така че това е една от фактологическите неточности. много спекулативна неточност е именно факта, че Вие заявихте, че и от Министерството на финансите, и от Министерството на енергетиката, ясно са заявили, че „Лукойл“ и рафинерията ще спрат да работят, при положение че този законопроект бъде приет. Мисля, че това не беше толкова категорично и изобщо дори не беше в този нюанс. Така че моят апел към Вас е: спазвайте наистина етиката и не използвайте такива фактологически неточности. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря. (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Председател. Господин Таслаков, Вие всъщност пропуснахте нещо да кажете във Вашето изказване и това, което пропуснахте да кажете, е коя държава ще спечели, ако „Лукойл“ затвори. Мисля, че отговорът го знаем всички тук и виждаме лицемерието на Европейския съюз да защитава други държави, които не са част от тази общност. А също така за лицемерието, ако мога и аз да допълня нещо. Доскоро се чудех украинските лимузини и джипове за по над 200 хил. лв., които обикалят в България,

Благодаря, господин Председател. Първо към господин Мирчев относно компенсациите към „Лукойл“. Всъщност Вашето правителство ги даде тези компенсации. Защо не ги отказахте и защо не ги отрязахте?

неруски петрол, искам да Ви изчета нещо: „В „Лукойл“ са обсъждани алтернативи при забрана на вноса на нефт и нефтопродукти от Русия, тъй като инсталациите на нефтозавода са предназначени да работят в съотношение минимум 70% 70% тежък руски нефт и 30% лек нефт друг. Прекъсването на доставките от Русия ще доведе до проблеми в производството. В края на 2021 г. е внесен мазут и са направени няколко опита да се добавя към лекия нефт, които са се оказали неуспешни. Впоследствие мазутът е изнесен, при прекъсване на доставките от Русия са обсъждани възможности да се внася венецуелски нефт, който също е тежък и подходящ за инсталацията, но поради голямото разстояние доставката е около 1 месец.“ Ето това е. Елементарно, икономически не е изгодно за България да пренасяме нефт от другата част на земното кълбо, елементарно. Ако искате да имаме дизел по 8 лв. за литър, добре, докарайте и зад Щатите. Господин Димитров, естествено че от този законопроект ще спечели най-много Турция, защото, първо, тя е

енергийни точки в нашия регион – необезпокоявана от европейски санкции, регламенти и така нататък. Така че колегите от ДПС трябва да ги почерпят по една турска баклава най-малкото. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Този дебат в известен смисъл прилича на дебата за оръжието за Украйна, защото единственото, което се чува, са политически тези и никакви доказателства, които да подкрепят тези тези. Какво се чу? Чу се, че ако не работим 100% руски петрол, през Босфора не могат да минат корабите и нашата рафинерия ще затвори и като затвори нашата рафинерия, тя представлява около 10 млрд. лв. оборот, това представлява около 7% от БВП, тоест влизаме в криза. Да, обаче това не е вярно, защото в Комисията по енергетика директорът на Агенция „Митници“ каза, че през миналата година рафинерията е работила с 50% руски нефт и 50 % друг. Делът на българския пазар от производството на „Лукойл“ е 50% и те могат спокойно да си работят с 50% руски нефт и 50% друг, така както са правили миналата година. Защо не го правят тази година? Защото печелят много повече, ако ползват 100% руски нефт, защото руският нефт е с 30 – 40% по-евтин, нещо, което за пръв път казах от тази трибуна на 4 май тази година, това са повече от 6 –7 месеца, и тогава ми се смяхте за едното левче, ама сега всички повтаряте, че едното левче го няма и се чудим как да го вземем. От 4 май поне десет пъти от тази трибуна исках временна комисия, предлагах проекти на решения, правих какво ли не, но нищо. Четиридесет преустанови своята дейност, разпуснахме се, без да сме решили нито един проблем, свързан с „Лукойл“. Между другото, днес също не решаваме нито един проблем, свързан с „Лукойл“ и с потребителите, защото какво като кажем със закон, че те трябва да спазват Европейския регламент? От това ще спечели ли нещо българският потребител? Не. Нищо няма да спечели, защото компенсации в този законопроект няма. Такива ще има в нашия законопроект, който се надявам да разгледаме утре, но за това ще говоря утре. „Лукойл“ може да работи с 50% руски и 50% друг – работил е миналата година, може да работи по този начин и следващата година. Дори и да иска да прекара през Босфора танкери, може да ги поръчва един месец по-рано, да има стриктен график и не трябва да чака единият да мине, за да си поръча втори, господин Стойнев, тоест може и три танкера да минат в един и същ ден, стига да са поръчани 29 дни по-рано. Така че не е проблем два танкера да пристигат едновременно

но оттам се товари казахстански нефт, а другото е в Грузия – Супса, от което се товари азърбайджански нефт. Тоест, ако имат желание, те имат още два източника в Черно море, могат да си направят график, така че да се изчаква по 29 дни на Босфора и да се докарва и от другаде. Този въпрос не съществува, това е спекулация, че „Лукойл“ ще спрат да работят, както е спекулация, че и цените ще се вдигнат и знаете ли защо? Защото ние плащаме високите цени така или иначе. От това, че уралският нефт е евтин, не печели нищо българският потребител печелят швейцарските, холандските сметки и така нататък. Служебният кабинет твърди, че видите ли, „Лукойл“ обещали, че ще си преместят фирмите и дейността тук и че още тази година ще внесат 100 милиона. Нали ги помните тези 100 милиона? А на следващата година 700 милиона, а знаете ли какво се оказа? Ето днес излезе съобщението от Министерството на финансите, не са внесли 100, а са внесли 90 милиона, само че от тези 90 милиона, забележете, 17 милиона са данък общ доход, тоест това не е данък от „Лукойл“, а това е данък на физическите лица, които работят там, удържали са ги от хората и са ги внесли. Данък, който физическите лица са внесли,

какво се оказва? Че тези 73 догодина ще им ги приспадаме от някакви хипотетични 700 милиона, които те ще платят. Ние, колеги, ще подкрепим Законопроекта на ДПС, защото той е свързан с Регламента, защото той не застрашава по никакъв начин работата на „Лукойл“, защото той ще гарантира, че България си спазва ангажиментите като пълноправен член на Европейския съюз. Още отсега обаче заявявам, че между първо и второ четене ще направим предложение, така, както Европейската комисия вчера поясни – да се освободи износът за Украйна плюс да се освободи износът на всички продукти, които не могат да се продават в Европейския съюз за трети държави. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от (Продължаваме Промяната): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Добрев, във Вашето изказване не обърнахте внимание на нещо, което беше казано по рано от господин Таслаков, и той каза нашата рафинерия. Мисля, че е пределно ясно за всички зрители и за всички хора, които са запознати, че рафинерията не е наша. Това е една частна компания, която така е структурирала своите взаимоотношения за производство и продажба на това, което произвежда, че да заобикаля всички възможности да внася данъци в България. За всички хора, които са запознати, е ясно, че „Литаско“ така е направил компанията си в Швейцария, че цялата печалба от разликата между производствената и продажната цена на петрол да не влиза в България. България. Мисля, че може лесно да се каже за тази компания, че тя е една компания, която не споделя българския национален интерес, или изобщо не се интересува дали се внасят данъци в България или не. Както знаем, тя е също така една от компаниите, която дълги години не е внасяла данък печалба и е направила всичко възможно да не ги внася. Нещо друго за тази компания, което можем да кажем, е, че когато българското правителство направи така, че да имат специална дерогация, за да могат те да пренастроят системите си, за да може да се обезпечат работните места на хората, които, знаем, в този регион в много голяма степен работят за тази огромна рафинерия, до този момент не е ясно дали „Лукойл“ е взел каквито и да е мерки, за да пренастрои системите си по начин, по който да може да използва и друг петрол. И на трето място, без изобщо да искам да се заяждам, ще Ви кажа, че не сме твърдели никога и не сме Ви се смели за левчето. По-скоро имахме предвид, Вие заявихте, че когато спечелите изборите на 3 октомври, на следващия ден ще паднат цените с едно левче, което внушаваше, че имаме каквото и да е отношение към това левче. А ние нямаме никакво отношение към това левче, господин Добрев, и времето показа, че никой няма отношение, освен тази компания, която използва своите механизми, за да си печели най-честно дохода, който заслужва спрямо растящия пазар на горивата. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Добрев, никога не съм казвал, че „Лукойл“ не може да работи с друг петрол освен уралски. Просто казах, че може да се затрудни логистиката за доставки, и всеки ще признае, че една такава промяна ще има ефект върху производството. БСП не подкрепяме Законопроекта, защото не е работа на българския парламент да приема подобно законодателство. Правителството води преговорите, именно именно наши членове в Съвета взимат решения, те не се допитват до Народното събрание и те трябва да си носят отговорността, а не да се крият зад решения на българския парламент. Това е, което исках да кажа. А иначе, че можем и с най-различни видове петрол да работим, факт е, но се затруднява логистиката. Вие може да поръчате и три години напред танкери. Проблем е, че ставаме прекалено зависими, проблем е, че имаме проблем с логистиката. Разбира се, че ще се оскъпи, не знам с колко, но проблемът е друг – проблемът е, че това е работа на българското правителство, а не на българския парламент. Благодаря.

Добрев, цифрите в общи линии са следните: за да произведем нужното количество от 2,5 млн. тона на година, трябва да внесем около 7 млн. тона петрол. По отношение на това, което казахте Вие, което преди Вас имаше тънката линия между неудобство и цинизъм, и господин Мирчев да каже, че няма никакъв проблем да внасяме от Венецуела. Разбирам го, за него на жълтите павета, цената на литър – крайна цена, няма никакво значение. 10 – 15 лв. на литър не го бърка, но обикновения човек и доставчика на хляб го бърка това нещо. Що се отнася до това дали ще внасяме през Босфора. Вижте, цифрите са следните: всеки ден трябва да минават, за да можем да захранваме оттам, поне по два танкера, които са с капацитет 5 хил. тона. Поне по два! И нали не си мислим, че само нашата рафинерия прокарва оттам, каквото и да е било, и през Босфора всички чакат българските танкери да минат?! Това оскъпяване кой го плаща и кой би трябвало да го плаща, ако тръгнем по тази презумпция? Много е лесно тук да се изповядват евро-атлантически ценности и да се надскачате кой е по-голям евроатлантик и кой повече ще се наложи пред брюкселските бюрократи, начело със сегашното правителство, за да не наложи вето на това безумие. безумие. Но ако отидем през сухопътна граница да минават тирове, защото България няма никакъв проблем, има хиляди цистерни, които са готови да доставят и гориво като готов продукт – национализираме, ето, следващият законопроект е национализация, прикрита под формата на това, нали, временно ще влезем под някаква форма, няма никакъв проблем – 200 цистерни на ден. Екологично, чисто, 200 цистерни ще минават. Всичко друго явно ще спре да работи, за да може някой да се наложи и да се докаже колко предан евроатлантик Господин Митев, да, фирмата е частна, с небългарска собственост, с руска собственост и не плаща данъци през всичките години. Само че при същата цена на петрола 2018 г. горивото на бензиностанцията струваше 1,80 пак не плащаха данъци, обаче горивото беше 1,80 лв. Същият петрол, същият акциз, същите разходи за производство, всичко е същото – 1,80 лв., сега е между 2,99 лв. и 3,50 лв. Но искам да Ви обърна внимание на нещо друго. Вие като мен искате тях да ги обложим, нали така? Искате те да не избягват да си плащат дължимите данъци в България. Единственият начин, по който можем да направим това, е не като служебното правителство да им се молим и да им казваме: моля Ви се, върнете фирмите в България, моля Ви се, Вашият счетоводител да декларира 2 милиарда догодина печалба, а да приемем Закона, който ще гледаме в тази зала утре, който сме внесли ние. Защото то не зависи нито от това дали фирмите на „Лукойл“ са в България, какво трансферно счетоводство правят с други държави в Европейския съюз или офшорни зони, а зависи единствено от българските власти. Тоест ние със закон казваме, че те трябва да внасят във Фонда разликата между цената на брента и цената на уралския нефт, и от Фонда за енергийна сигурност да връщаме по бензиностанциите въпросния един лев. Тоест ако искате наистина със закон ние да приклещим, грубо казано, най-накрая „Лукойл“ и „Литаско“ да не ни се изплъзнат за пореден път, то се надявам утре Вие и Вашата парламентарна група, Вие сте все пак един от дейните народни представители, изказвате се много, имате влияние в тази парламентарна група, да ги убедите да ни подкрепят. По това ще се види кой в тази пленарна зала, хайде, да не казвам Вашата конкретна парламентарна група, мисли за хората и кой не. А казвате: нямате отношение към единия лев. Всъщност имате, защото аз алармирах и Вас включително тук в тази зала май месец. Казах Ви, че „Лукойл“ надписват горивото с 1 лев, така ли беше? Предложих ли временна комисия? Да Ви припомня ли какво се случи с временната комисия? Нашето предложение не го вкарвахте в дневния ред

Сега всички знаем, че ни обира, само че тогава не го включихте в дневния ред. Разбирате ли, временната комисия не влезе въобще в дневния ред! Между другото, против това да влезе в дневния ред беше и колегата Мартин Димитров и цялата им парламентарна група, която също бе в тази зала. Тоест отговорност не носите само Вие от Промяната, а носят и колегите от „Демократична България“. Истината трябва да си я казваме в очите. Ето седем месеца вече „Лукойл“ ни обират с въпросния един лев. Ами те, като декларират, че догодина ще регистрират 2 милиарда печалба, нали знаете, това означава, че и за тази година имат 2 милиарда печалба, защото цените паднаха още февруари.

Пак нищо, пак ни лъжат. Само ако ми позволите по едно изречение за господин Стойнев. Господин Стойнев, прилагането на регламенти понякога е работа на Народното събрание, понякога не, но Народното събрание сме правили много други неща, които не са ни работа, така че в такъв важен казус е добре да обърнем внимание и на това. Господин Ганев, за българския пазар ще се продава само руско гориво, което е евтино. Тоест цената на горивото за България няма да бъде повлияна от това дали ще приемем законопроекта на ДПС или не. Това дали го приемем или не ще формира цената на горивото за износ – за Украйна или закъдето и да било другаде, и печалбите, разбира се, на „Лукойл“ и на „Литаско“, но не и за българския пазар. Ако се приеме изменението между първо и второ четене, че могат да изнасят за Украйна, това ще гарантира, че те ще продължат да работят на 100% по начина, по който работиха до момента, и единствената наша задача, която ще остане, е да си съберем разликата между брента и уралския нефт. Благодаря. (Ръкопляскания Обиден сте? Искате лично обяснение и двамата, затова че бяхте споменати, а не защото сте обидени?

Искам да Ви припомня накратко една история, уважаеми колеги. Ще бъда кратък, да не Ви отнемам прекалено време. Когато, господин Добрев, шефът на Митниците, който Вашето правителство назначи, идваше в тази зала и казваше, че има критични проблеми в сектор „Петрол“, идваше в нашата стая, защото казваше за Вашата стая: там няма кой да свърши работа. Имам свидетели, които мога да Ви доведа. Даже и Вие сте един от свидетелите всъщност, така че много добре знаете това, което Ви казвам, вярно ли е. Вярно Тоест когато идваше, защото трябваше да се решават критични въпроси и да се обсъждат, казваше за Вашата група, че няма как да стане там. Така казваше! По

България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както винаги малко безпристрастна информация за това кой печели от антибългарското, евентуално ембарго и блокирането на износа от „Нефтохим“, който уважаеми колеги, е българска фирма, както всички други чуждестранни инвеститори, регистрирани в България по българския закон, произвеждайки брутен вътрешен продукт, те са български фирми, независимо кой е собственикът. И така – кой ще спечели? Няма да спорим, че санкциите срещу Русия в тази конкретна ситуация са оркестрирани от нашия основен партньор и лидер на НАТО – щати, наложиха ембарго на Венецуела и през 2021 г. вече не внесоха нито един барел петрол от Венецуела. Жестоко, пълно ембарго. Сега, когато наложиха ембарго на руския петрол – между впрочем Русия беше на четвърто място по внос на суров петрол в Съединените щати – на първо място беше Канада, след това Мексико, на трето място Саудитска арабия, четвърта беше Венецуела до 2019 г. Венецуела беше заменена от Русия до 2021 г. Сега блокираха Русия, но отблокираха Венецуела. Много интересно! Отблокираха Венецуела, продават природен газ на Европа на четворно по-висока цена, блокираха руския петрол,

да увеличи производството на петрол и износа на петрол от Венецуела.“ На 26 ноември „Вашингтон пост“ публикува два дни по-късно: „Съединените щати дадоха лиценз на „Шеврон“ да добива петрол и да увеличава износа от Венецуела.“ На 2 декември 2022 г. „Беше подписан договор между правителството на Венецуела и корпорацията „Шеврон“ за добив и износ на петрол от Венецуела.“ Не знам дали ми следите мисълта?! Европа отива на дъното. Четири пъти по-скъп газ, втечнен, от Съединените щати за Европа, съсипване на европейската индустрия. Самозакривайте се майкопродавци, и „Нефтохим“, ние тук увеличаваме вноса на петрол и износа на преработен петрол от Съединените щати на световния пазар. пазар. Искам да припомня, че срещу правителството на Венецуела имаше жестоки санкции. Там през 2019 г. се опитаха да назначат друг президент във Венецуела. Сега са си измили ръцете и са изхвърлили този кандидат за президент на боклука. Подписали са с правителството на Мадуро, тъй като става дума за милиони долари – милиарди. А когато става дума за милиарди долари там, такива дребни неща като кой е премиер, какво е правителството нямат никакво значение. Тъй като компанията „Шеврон“ миналата година, нейните приходи са 162 млрд. долара. Това е почти два пъти брутният вътрешен продукт на България за миналата година, който е около 86 млрд. долара. Така че тук се постави въпросът кой ще спечели? Ами затворете и България. Ще спечелят тези, които подтикват Европа към санкциите, ние ще платим санкциите – най-много страни като България, а те ще печелят милиарди. Пак да повторя: три-четири пъти по-високи цени на газа. Президентът Макрон отиде до Щатите да се оплаче: ама защо така ни продавате газта, четири пъти по-скъпо? Ами защото така. Сега ще ни продават и петрола от Венецуела, тъй като Венецуела, колеги, е страната с най-големи запаси на петрол в света. Следователно с това антибългарско решение ние ще си усложним и енергийните баланси, и други баланси. В заключение, тъй като бяха дадени тук данни. Уважаеми колеги, недейте да заблуждавате българската общественост. Не руският петрол основно идва през Черно море. Никакъв Босфор – вижте статистиката. Идва азерски петрол, идва казахстански петрол през Черно море. Сега се говори за договор между Казахстан и Азербайджан през Грузия да се доставя казахски петрол за Европа през Черно море. Направете си сметката – 11 милиона тона петрол преработва „Нефтохим“. Разделете 11 милиона тона петрол на танкери от 5000 тона, които са разрешени през Босфора – прави 2200 петхилядници през Босфора. (Реплики.) Бъркате, колеги – шест танкера дневно – това значи това, което Ви говорят тук някои колеги, че Босфорът ще бъде затворен само за шлеповете за български петрол към „Нефтохим“. Това са хора, които са имали много трудно детство, които твърдят такова нещо. (Реплики.) Така че, уважаеми колеги, стига сме се самонаказвали. Спрете с безумията! Нека да си изпълняваме решенията на Европейския съюз, нека да не се пренатягаме, нека да не сме най-големите слуги в Европейския съюз и в НАТО, защото това се пише на нашите избиратели и на българския народ.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Гечев, благодаря Ви, че ни запознахте с геополитическата ситуация и Вашите хипотези кой от какво печели. Това, разбира се, че допринася за аргументите и да вземем това решение в залата. Моят въпрос е: дори всичко, което Вие казахте да е така, нека да не се съмняваме в истинността на тези факти. Да кажем – да, това, което Вие твърдите, изцяло отговаря на действителността и то представя една теза. Какво ще стане, ако залата отхвърли това предложение или ако България наруши санкциите, които са срещу Русия? Може ли да обясните също, защото тук не сме изправени пред избора българската икономика да процъфтява, ние да си внасяме руски петрол и да си го продаваме, един продукт, който очевидно рафинерията, която е на територията на България на България е направена така, че да работи най-добре с този продукт. В момента не разглеждаме казуса – идеалните условия, при които ние работим с руски петрол. Той се продава в цял свят. Тази фирма си внася данъците в България срещу нашата забрана на тази ситуация, а ние разглеждаме една друга ситуация, господин Гечев. Тази ситуация е: има санкции от Европейския съюз, ние сме член на Европейския съюз и трябва да приемем, дали ще изпълняваме тези санкции, или няма да ги изпълняваме. Може ли да разгледате този казус и да кажете какво следва, ако ги изпълняваме и какво следва, ако не ги изпълняваме? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Господин Гечев, не можах да разбера защо непрекъснато реферирахте към Венецуела, при положение че знаете вероятно, че Венецуела, въпреки че разполага с едни от най-големите запаси в света на нефт, от близо една година е вносител на нефт. Това как се казваше? Забравих поговорката на български, но вносител на нефт. Последните данни от декември месец миналата година са близо 6000 барела на ден – дотам я докара социалистическият лидер Мадуро, който взе офис, който стана президент през 2013 г. и който всички знаете, че е стартирал своята кариера като шофьор на автобус. (Реплики.) Тоест не разбирам защо ни пробутвате тук Венецуела и внос на петрол от Венецуела, при положение че Венецуела – самата тя, е вносител на петрол, при положение че разполага с най-големите най-големите запаси? Знаете ли защо? Заради лошо политическо управление. Това е с две думи. Понеже споменахте газ, Вие знаете ли, че в правителство, в което Вашата партия участваше правителството на Промяната, април месец на някакво оперативно заседание взехте решение сами да си наложим санкции за газа? Взехте решение, с което казахте: ние няма да спазваме схемата на плащане, която искат „Газпром“. Ще им откажем, спираме да вземаме от „Газпром“ и започваме да купуваме от въпросния много по-скъп газ, за който Вие говорите, ама не само това. Купувахме го без търгове, без процедури, с 30% надценка от произволно избрани фирми Пак е руски. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: В край сметка и пак е руски, и пак е през руски посредници. Тоест има определени принципи, които трябва да се спазват. Има правила на Европейския съюз. Законопроектът на ДПС е свързан с правилата на Европейския съюз и спазването на тези правила – нищо повече, за разлика пак повтарям от решението на оперативно заседание. Ще Ви моля, ако знаете нещо по този въпрос, да ни кажете, защото ние имахме Временна комисия и там също не разбрахме кой го е внесъл това решение? Кой е бил там? Кой е гласувал за? БСП, подкрепили ли сте го или не сте го подкрепили, тогава? Вие на каква позиция сте били? Да продължим да изпълняваме договора с „Газпром“? Да започнем да плащаме по новата схема или да не плащаме по новата схема? Това са въпроси, на които ние трябва да получим отговор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Господин Гечев, напълно съгласен съм с Вас, че не трябва да се натягаме на европейците. Само че, трябва да го кажете и това на Вашия колега, Драгомир Стойнев, който не иска да влиза надълбоко в евроориентацията на България. Българите били избрали. Нищо не са избрали българите. горивата станат по 8,00 лв., ще видите какво ще изберат българите. Въпросът дали трябва да продължи този парламент, ще се измени по съвсем друг начин и ще трябва да си събираме тук нещата и да изчезваме

Заповядайте, господин Митев, за реплика. Благодаря Ви. По отношение на първата реплика на колегата Искрен. Колега, много добре знаете, че когато излизам тук, не мога да си позволя да не съм прецизен с фактите и колегите знаят, че никога не съм Ви подвеждал. Фактите са от

от това, че карат далечна Европа да влиза в санкции, самоубивайки се, в това число това са оценки на канцлера на Германия и президента на Франция, а те очевидно трупат допълнителни десетки милиарди. Това са факти, които не могат да бъдат отречени. Така че, втората част на Вашата реплика за санкциите. Тук може би нещо не сте разбрали. Аз никъде не съм казал, че ние трябва да нарушаваме санкциите. Ние трябва да си отстояваме интересите, когато се водят дискусии и се вземат решения за санкциите. Веднъж взети, решенията в Европейския съюз – аз съм последният човек, който ще излезе тук да иска да нарушаваме санкциите. В случая не става дума за нарушаване на санкциите. Тук едни българи звънят непрекъснато в Брюксел и казват: „абе сбъркали сте бе, не ни оставяйте рафинерията, абе затворете ни рафинерията, абе моля Ви се, затворете я тази рафинерия, Вие сте я изпуснали“. Това е ситуацията в момента. Второ, господин господин Добрев каза за Венецуела. Колега Добрев, няма как това, че една страна внася, не значи, че тя не изнася. Много добре знаете, че Венецуела изнася милиони тонове чрез така, да ги наречем, конспиративни операции в океана с различни танкери, че най-големите износители на петрол и Съединените щати внасят и изнасят. Какво от това? Нищо не означава. Тук ме изпревариха колегите, кой къде е работил, преди да стане президент. Венецуелският народ си го е избрал, гласувал е. Няма значение къде е работил. В някои от нашите политици и лидери също професиите – всяка професия е достойна, ако си гледаш работата. Няма недостойни професии. Що се отнася до плащането на данъци и други. Вижте, колега Добрев, лично от тази трибуна и Вие отлично знаете, няколко пъти – тук има протоколи – съм поставял въпросите, че „Лукойл“ не плаща данъци. „Лукойл“ не плаща данъци и съм поставял въпроса и тук, и в Комисията, и в телевизиите – мога да Ви дам клипове, където съм се изказвал. Нещо повече – лично отидох в НАП. Попитайте бившия шеф на НАП. Лично отиде народният представител Румен Гечев да му търси сметка защо не са проверили както трябва и как може една рафинерия да не плаща данъци? За мен няма значение кой е собственикът на рафинерията. За мен има значение, избран съм народен представител в България и защитавам интересите на нас, на българите, които са ни изпратили тук. Така че в заключение няма как да подкрепим проектозакон, който работи против интересите на България, без това да влиза в санкциите на Европейския съюз. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Дълго време служебният кабинет и различни експерти разсъждаваха и даже се упражняваха относно това дали предоставената дерогация за Република България да внася руски суров нефт означава, че можем свободно да продаваме преработените продукти на държави членки и на трети държави. Още от 29 юли 2022 г., с приемането на Решение № 569 от кабинета Петков, нашата позиция е ясна пълна забрана на износа за произведените нефтопродукти от руски суров нефт от 5 декември 2022 г. Със същото решение беше създадена и специална работна група с представители от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и Българска петролна и и мерки за осъществяването и контрола на забраната. След назначаването на служебния кабинет тази работна група на практика не е заседавала и очаквано не е предоставила доклад, който беше зададен в решението да бъде с крайна дата до 10 ноември 2022 г. Вместо разсъждения в посока как да се контролира вносът на руски петрол и преработката му, съответно как да гарантира наличието и ниските цени на горивата в България, служебният кабинет се хвърли да защитава интересите на „Лукойл“, като с решение от 2 декември отмени забраната за износ, разреши износа на всякакви горива до 5 март 2023 г., а след тази дата забрани износа единствено на дизел. Междувременно в Енергийната комисия няколко пъти идваха представители на Министерския съвет и ни убеждаваха как износът за държави членки на нефтопродукти, произведени от руски суров нефт, бил позволен, не противоречал на забраната и нямало риск да ни бъде отнета договорената през лятото дерогация. В тази връзка са и становищата по Законопроекта. Е, Съветът на Европейския съюз прие девети санкционен пакет, колеги, в който вече се наложи изрично да бъде посочено, че България няма право да изнася горива, произведени от руски суров нефт, нито към държави членки, нито към трети страни, с изключение на Украйна. Това означава, че служебният кабинет е загубил четири месеца и половина, повтарям, четири месеца и половина в търсене на спасение на „Лукойл“ вместо реална работа по въвеждане на дерогацията, а същевременно с действията си е поставил в риск да ни бъде отнета тази дерогацията поради неизпълнението ѝ. Този риск продължава да съществува поради приетото и все още действащо решение от 2 декември на служебния кабинет и разрешения свободен износ на всичко без дизел след 5 март 2023 г. Получава се така, че вместо да работи за намаление на цените на горивата за българските потребители, служебният кабинет не просто бездейства и разчита единствено на световните пазари, които да регулират цените, а дори премахва мярката от 25 стотинки на литър от догодина, която се доказа като една работеща антикризисна мярка, ползвана от мнозина. С настоящия законопроект всъщност наново се въвежда дерогацията като, както казах и в Комисията, разбирането на „Продължаваме Промяната“ за предоставеното изключение от забраната е, че България не може да изнася произведените нефтопродукти от руски суров нефт. Това бе заложено както в решението на Министерския съвет от лятото, така и в Проекта на решение, който внесохме в Народното събрание още на 7 ноември тази година. Сега Европейският съюз на първо място потвърди, че това е правилният прочит на дерогацията, а на второ място отговори на притесненията, че „Лукойл“ ще затвори, защото няма къде да съхрани определени опасни продукти, разреши съответно износа им за трети страни. С други думи, удари звучен шамар на служебния кабинет. Проектозаконът, внесен от ДПС на 24 ноември, до голяма степен е реципирал основните идеи на „Продължаваме Промяната“, които бяха внесени в Проекторешението на 7 ноември тази година. Това са забраната за износ, механизмът за проследяемост на доставките и въвеждането на дерогация в българското законодателство. След като Проектът на решение на „Продължаваме Промяната“ не срещна подкрепа в Енергийната комисия, в името на интересите на България и без значение кой е вносителят, тъй като това е е в интересите на България, ние ще подкрепим настоящия Законопроект, въпреки че между първо и второ четене, ако се приеме, ще направим предложения, свързани с въвеждането на изключение на пълната забрана на износ единствено ако се касае за износ на нефтопродукти, конкретен списък, предназначени за Украйна, както Регламент 2022/2474 от 16 декември 2022 г. посочва. Ще направим и съответни поправки, които са насочени към задължаване на всички лица, извършващи икономически дейности, свързани с нефтопродукти, да изработят стратегически план за адаптиране на стопанската си дейност към такава, без използване с произход – руски суров нефт, с произход – руски суров нефт, след 31 декември 2024 г., когато влиза в сила пълната забрана за внос на такъв нефт. По този начин ще се гарантира, че българските потребители няма да усетят недостиг на горивата или повишение на цените след тази дата. Именно затова на България беше предоставен този гратисен период до края на 2024 г., за да може българският петролен бизнес да се приспособи

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Стефанов, не съм съгласен с част от Вашето изказване и то е по-скоро в липсата на една от точките, които Вие пропуснахте да споменете. По-рано днес в залата се разви тезата, че ако бъде наложена тази забрана, няма да се отрази позитивно върху цените на горивата в България и те ще скочат. скочат. От няколко дни вече широко в медиите се дискутира този въпрос и редица експерти заявиха, че всъщност, когато се наложи забрана за износ на определен продукт, той ще трябва да бъде реализиран на българския пазар, което означава, че ще покачи предлагането на българския пазар. И основната икономическа теория твърди, че когато се увеличи предлагането на определена стока, цените намаляват. Така че, ако може в дупликата си, ако, разбира се, смятате за редно, да обърнете внимание на това, ако има повече петрол на българския пазар, повече преработен петрол и повече горива, дали ще паднат цените на горивата в България? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Има ли друга реплика? Господин Ганев. Господин Стефанов, ще го отдам, че не сте бил запознат, а не че излъгахте за това, което казахте, по отношение на пакета от санкции и за това какво имахме допреди 16 декември. Допреди 16 декември ясно и точно беше записано, че България има право да изнася продукти, произведени от руски петрол, защото вече са произведени в България. Това беше ясно и точно. Сега вече нямаме това право, но ще го отдам, че не сте бил запознат. Друго обаче искам и ще Ви помоля да отговорите. То стана така вече неприятно, защото, когато имаше правителство на „Продължаваме Промяната“, БСП, „Демократична България“ и „Има такъв народ“, от тази трибуна пролетта имаше едно изслушване, на което присъстваше Асен Василев, и тогава от „Демократична България“ повдигнаха въпроса за национализация на „Лукойл“ – това, което ще разглеждаме след малко. На този въпрос от страна на „Демократична България“ Асен Василев стана и от тази трибуна отговори следното нещо, цитирам: „Колеги, малко неудобно ще се получи, тъй като „Лукойл“ все пак не е руска компания, а швейцарска и малко така неприятно ще стане, ако трябва да национализираме швейцарска компания.“ „Иначе, от друга страна – пак цитирам – важно е да знаем, че ако национализираме „Лукойл“ – и сега, моля да обърнете внимание – шест месеца ние няма да можем да произвеждаме гориво. Разбира се, ще разчитаме на държавния резерв, който ще ни осигури тези потребления, които имаме, но за шест месеца ще можем да пренастроим изцяло рафинерията, чак тогава да вложим 500 милиона преди инфлацията, която е в момента – това вече е допълнение от мен – и ще може да почне да работи рафинерията.“ Питането ми към Вас е: Асен Василев ли тогава откровено излъга – не само за това и за някои други неща, или Вие премълчавате това, което всички в общи линии знаем, че може да се добави – освен така наречения тежък петрол, който идва от Русия – може да се добавят определени проценти, които са тридесет, не повече?

Благодаря, господин Председател. Към господин Митев. Да, икономическата логика е, че когато има по-голямо предлагане, отколкото търсенето, цените биха спаднали. Това е икономическата логика и икономическата теория. Към господин Ганев. Пакетът от санкции включва износ към Украйна едва сега, едва от 16 декември. До този момент никога не е казвано в официална позиция на Европейската комисия, че имаме право да продаваме продукти, преработени в България с руски суров нефт. Не е вярно, че сме имали право да изнасяме такъв тип продукти – това заяви Даниел Фери, говорител на Европейската комисия. Още през октомври го заяви това нещо господин Фери, четете! А за срока до края на 2024 г. рафинерията трябва да се адаптира, защото тогава настъпва пълната забрана за внос на руски петрол. И това е хубавото на тази дерогация, която беше постигната от кабинета Петков, че дава този гратисен период, който споменах в изказването си, до 2024 г. и до края всичките преработватели и търговци в България да се адаптират към новата геополитическа реалност, която е такава, каквато е заради Путин. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Стефанов. Господин Мирчев – по начина на водене. Господин Димитров, Вие изказване ще ползвате ли? След господин Мирчев, заповядайте. ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ДБ): Благодаря Ви, господин Председател. За първи път взимам процедура по начина на водене. Но, господин Председател, тази сутрин, когато се запознахте с всички точки, които ще се гледат днес, Вие видяхте втора точка и там става дума за поемане на оперативен контрол върху „Лукойл“ от страна на държавата. Там никъде не става дума за национализация. Няколко пъти вече депутати от ВЪЗРАЖДАНЕ стават да ни обяснят, че става дума за национализация, което е абсолютна лъжа. И Ви моля наистина, господин Председател, след като Законопроектът е изключително ясен, той е много конкретен и вътре в него, в текстовете, няма никъде дума национализация, когато определен депутат, защитаващ едни конкретни интереси, излезе и започне да как някой от „Демократична България“ иска да национализира „Лукойл“, да му направите фино забележка – да се научи да чете, да си помисли за Световния океан или каквото друго му дойде на на акъла, обаче да не говори откровени лъжи. Защото това, което ние искаме от „Демократична България“, е да си защитим страната и да защитим интересите на страната по начина, по който вече го направиха в Италия и в Германия. Това, което иска една малка политическа сила (смях във ВЪЗРАЖДАНЕ) в Народното събрание, друга,

Господин Димитров, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Аз Ви призовавам да се върнем към сериозния разговор или всъщност сериозният разговор да започне. Въпросът е какви са нашите интереси, тоест да защитим интереса на България. И много ме притесняват хора, които през цялото време защитават нечии други интереси, а не българския интерес. Ние трябва да защитаваме българския интерес. Започвам с няколко факта.

стана ясно, че за 2022 г., за тази година, от първи до края на единадесети месец „Лукойл“ е работила с 63% руски петрол. Докато стигна до този отговор, дами и господа, зададох безкрайно много въпроси, на които служебният кабинет според мен съвсем целенасочено избягваше да отговори, тоест 63% руски петрол за първите единадесет месеца на годината. Факт, който трябва да знаете. На следващо място, служебният кабинет не пожела през цялото време да поиска официално становище на Европейската комисия за приложението на дерогацията. Това също беше абсолютно целенасочено действие, но въпросът, който това Народно събрание трябва да си зададе, е следният: как ползите от дерогацията, от отстъпката, от това, че България продължава да внася руски петрол, отиват за българските потребители, как ползите да бъдат за българите? И сега колегите, които казват, че износът трябва да си продължи, както е до момента, нищо не трябва да променяме, ще им кажа следното нещо: базова икономика. Ако след 5 декември предлагането на петрол е намаляло или е по-ограничено и няма ограничение на износа от страна на България – вижте какво стана с цената на дизела около България и тези количества ще бъдат изнесени, и цената на дизела в България ще се увеличи – базова икономика. На колегата Добрев. Това, което ни притеснява, колега, е, че ако обложите с данък петрола, има опасност той да бъде пренесен върху крайните потребители – това е нашият проблем. Това е нашият проблем, защото кой плаща данъците? То е вид данък на практика. Кой плаща данъците? Винаги, когато една компания получи данък, тя го пренася върху крайната цена. Тоест това не ни решава проблема. И пак Ви връщам на основния въпрос – как ползите от отстъпката – това, че България продължава да внася руски петрол, отиват за българските граждани. Това е задачата, която трябва да решим. Затова, колеги, толкова пъти искахме и промени в КЗК, защото това е органът, който системно може да контролира и може да проверява, и може да докара дотам нещата, че да се спазват правилата в България. За това става дума. Вие може да кажете: ние ще намерим други начини да заобиколим този въпрос, ама доста сложно. Продължавайки с българския национален интерес – българският национален интерес, уважаеми колеги, е никой да не може да казва: аз спирам да работя, да видим какво ще правите след това. Затова ни е следващата точка или предложението на „Демократична България“, което колегите обсъждаха тук, когато се наложи да бъде назначаван особен търговски управител – за това става дума. В критична ситуация, в която трябва бързо да се реагира, да не оставим нещата неразрешени, да не оставим проблем, който да не може да бъде разрешен бързо.

и затова се е случила, за да има преходен период и да не се стигне до сериозно поскъпване на горивата. Даже има мегдан цените в България да бъдат много по-ниски, но затова, както стана ясно, трябва системен регулатор. Без системен регулатор, колеги, както си знаете – не става.

За да гарантираме, че пазарът на горива в България се развива нормално, независимо от световната конюнктура и от това, което се случва в България, трябва да има алтернативи, трябва да бъдат договорени алтернативни възможности, за да не се докараме за пореден път като с газа. Знаете ли, аз 10 години обяснявах тук на колеги и в тази зала, и извън нея, че ние не трябва да зависим от един доставчик за нищо. Когато зависиш от един доставчик, във всеки един момент могат да ти спрат кранчето и ти да изпаднеш в изключително нелепа и трудна за разрешаване ситуация. Винаги трябва да имаш алтернативи. Това важи за газа – за газа го разбрахме по трудния начин. Трябва държавата и частният сектор да работим в същата област и по отношение на петрола.

Допускайки такива тежки зависимости от един доставчик, цената може да бъде убийствена. Помните какво беше в това Народно събрание, когато спряха газа. Ние бяхме тотално неподготвени. Това повече не трябва да си го позволяваме по нито една тема. Благодаря за вниманието. Господин Димитров, аз съм несъгласен с две неща от това, което Вие казахте. Първо, Вие явно не сте разбрали нашия Законопроект, защото той не въвежда никакъв данък. Той кара, която и да е компанията – „Лукойл“, „Литаско“, ако иска на луната да е регистрирана, да внася разликата между нефт „Уралс“ и „Брент“ във Фонда за енергийна сигурност. Да внася разликата!

Също така искам да Ви кажа нещо, което говорихме надълго и нашироко в Енергийна комисия, но Вие не сте член в тази комисия. Може би, затова не сте разбрал, че цената на горивата в България не се определя от „Лукойл“, а се определя от вносителите. Ако на тях им излиза 2,99 бензина, „Лукойл“ не го продава на 1,80. Може да го продава на 1,80, но не го продава. Какво ще стане, когато ние им вземем разликата между нефт „Брент“ и „Уралс“? Ами вече няма да им излиза 1,80, ами ще им излиза 2,70. Могат ли да го продават на 4,00? Ами не могат, защото има внос колкото си искаш на 2,99. Тоест цените не се определят еднолично от „Лукойл“. Ако се определяха еднолично от „Лукойл“, то тогава ние имаме друг проблем, свързан с конкуренцията. Тоест имаме монополист и този монополист не трябва, както както Вие казвате, да се разследва от КЗК или друго. Да, трябва да се разследва от КЗК, обаче ако той е монополист то тогава ние трябва да го сложим на регулация в орган, подобен на КЕВР, който да гледа разходите и приходите и да определя цените така, както определя тока. Тоест, ако Вие твърдите, че ние нямаме свободен пазар на горивата в България, че „Лукойл“ определя каквато си иска цена, то тогава трябва да мислим в посока КЕВР. Аз Ви казвам – аз мисля, че има свободен пазар и че ако „Лукойл“ се опита да направи горивата 5 лева, никой просто няма да зареди от тяхната бензиностанция, а ще зареди от останалите бензиностанции на 2,99 и техният дял от 40% ще стане 100%. Така че, ако сте си намислили неподкрепа на нашия законопроект утре с тези мотиви, най-добре да намерите други. Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателстващ! Уважаеми господин Димитров,

и Вие от тази трибуна късахте ризи колко безсмислена е тази инвестиция, колко скъпа ще е за държавата. А сега ми кажете колко милиарда пропусна България, че не се състоя Белене? Вие тогава тук късахте ризи – 80 евро, това е немислима цена за този сегмент, за този фланг на енергийна система в Европа. Така че сметнете ми милиардите загуба и очаквам друго предложение от Вас. работим с руско гориво. Ами хайде да забраним и излишъка от Козлодуй, който се произвежда по същата логика с руското гориво, да не го продаваме никъде

Показателно е, господин Генов, че дори служебното правителство на Румен Радев, което е най-близко до Вашето сърце, дори тези хора, дори те не искат строежа на АЕЦ „Белене“. Вече дори те, те дори не искат АЕЦ „Белене“ – забележете! И въпросът е защо. Заради това, че зоната е сеизмично по-рискова от Козлодуй. За това става въпрос! Да, точно за това става въпрос. И ако бяхте продължили този проект, само щяхте да сте похарчили още пари – още 20 милиарда, ама 20 или 25 милиарда Вас това не Ви притеснява. И поради особеността на региона още нямаше да има централа, а само щяхте да сте похарчили 25 милиарда, но Вие ги обичате тези работи, както се казва. Така че няма какво да говорим повече. А иначе, сериозният разговор ако въобще говорим за допълнителна ядрена мощност, сериозният разговор е допълнителен блок в АЕЦ „Козлодуй“. Това е сериозният разговор, ако говорим за изграждането на нова ядрена мощност, просто защото е в пъти по-евтино. Но днес, господин Генов, ако не сте забелязали, темата на дебата е друга, но нямам против, както се казва, по всякакви въпроси да дискутираме, но просто точката е друга. Господин Добрев, нагласата ни е да подкрепим Вашия законопроект. Аз изказах безпокойство какво може да се случи. Защото знаете ли какво правите на практика? Понеже не искате да

но за да бъдат добри резултатите, трябват мерки за повече конкуренция. Такава мярка е Законопроектът, който влиза в сила от 1 януари 2023 г. на „Демократична България“, с който ще се обявяват свободните капацитети в данъчно-акцизните складове и всеки, който иска да внася горива,

че цената по вноса е ограничителната линия за цената на горивата. Само че не пропускайте, че ние се намираме в ситуация на безумна агресия на Русия в Украйна, тоест нито един от тези сегменти няма нормално ценообразуване в момента, всичко е променено, по-различно от нормалния пазар. Тоест трябва като оценяваме една такава ситуация – да оценяваме колко петрол достига до Европа в момента на фона на нормална ситуация отпреди години, което се отразява на цялостното ценообразуване, нали разбирате. Освен това ние от 5 декември имаме нова ситуация и трябва време, за да можем правилно и адекватно да я оценим – също си давате сметка. Така че разбираме какво искате да направите, то е в посоката, в която и ние работим, но просто Ви казвам, че тази мярка трябва да бъде комбинирана с други мерки, за да стане смислена и ефективна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

чието мнение важи тогава, когато някъде трябва да се строи ядрена мощност. И не господин Димитров или Манол Генов казва коя зона е сеизмична и коя не. Също искам да отбележа, господин Председателстващ, ние ще направим предложение между първо и второ четене – искам да съчетая процедурата с начина на водене. Благодаря, господин Генов. Бих обяснил на господин Димитров, ако знаех за какво става въпрос, но не знам – признавам си. Заповядайте, господин Добрев.

Колеги, апелирам към Вас за по-експедитивно разглеждане, защото времето напредва, имаме още една точка, а след това имаме и парламентарен контрол. Заповядайте за изказване. Ще

в една от предизборните си кампании Бил Клинтън казва: „Икономиката, глупако!“ Това го казвам специално за евроатлантиците в залата, които поставят всички национални интереси на заден план, когато става дума за това да защитят чужди интереси. В крайна сметка важно е какви са икономическите последици от всяко едно решение и как се отразява това на нас като български граждани. Аз съм избран от Бургаския многомандатен избирателен район и когато говорим за ограничаване работата на рафинерията, когато говорим за това, че от ръководството на рафинерията казаха, че това ще доведе фактически до нейното затваряне, когато, от друга страна, имаме заявено желание от една коалиция на три партии с огромния резултат от 7% и наглостта да се изявяват като последна инстанция в обществото за национализация на рафинерията, аз съм силно притеснен как ще се отрази това освен чисто икономически върху цената на горивата, така също и как ще се отрази върху безработицата в областта. При положение че една от дъщерните фирми на „Лукойл“ в момента вече освобождава своите служители и за тези, които не знаят – фирма „Балканика“ се занимава точно с поддръжката на рафинерията и на инсталациите и вече вървят съкращения. За всички тези, които искат и с лека ръка казват, че няма никакъв проблем да ограничим производството и ще направим така, че да си работим и да си произвеждаме за българския пазар горива, искам да кажа, че рентабилността на това нещо и на това начинание ще трябва да плати всеки един от нас като потребители. Когато говорим за това, че вече имаме реално не само двуцифрена инфлация, не само постоянно нарастваща инфлация, а инфлация, която за хранителните продукти е повече от 40%, е пълен цинизъм да говорим, че основните продукти, които се произвеждат от руски петрол, ще трябва да ги ограничим и да имаме ситуация, в която ще имаме и много по-големи цени. Това икономически не е изгодно на България. Това не е изгодно за хората, които живеят в региона. Ако от тази трибуна можем да говорим политически, вземете прочетете всички становища, абсолютно всички становища. Прочетете становищата на Министерския съвет, на Министерството на енергетиката, на Министерството на финансите. Прочетете становищата на всички браншови организации, свързани с целия процес, не само свързани със самото производство. Прочетете становищата на транспортните фирми и асоциации как това ще се отрази на тях. на тях. Истината е, че не само рафинерията ще затвори, дори и след като я национализирате, господа от „Демократична България“, защото прикривайки се зад друг израз временно или не знам си каква друга глупост, която ще обсъждаме след малко, това си е чиста проба национализация и Вие ни връщате 1944 – 1945 г. И когато говорим за всички тези неща, нека да погледнем и да излязат от тази трибуна и да заявите – да, ще отидете на улицата, и да, ще сте безработни. И, да, за това никой не е мислил. Или както се каза преди една седмица в Комисията по икономиката председателят на Комисията по икономика господин Димитров на мое питане каза: „Ще го мислим, когато дойде този момент какво ще правим. Тогава ще го мислим.“

Тотална отмяна! Защото не е нормално! Защото не е нормално това нещо да се криете зад поредните европейски директиви! Защото не е нормално за пореден път, както с цената на газа, да трябва да внасяме през прекупвачи отново руска газ в момента да внасяме, отново най-вероятно руски петрол. Защото официалните данни посочват, че Саудитска Арабия е един от най-големите вносители – вносители, ЦОНЧО ГАНЕВ: Това нещо ще влезе отново в България. Отново ще завъртите, които и да са следващите управляващи, каквато и срамна коалиция отново да направите, отново ще влезете в обувките на „Продължаваме Промяната“ и ще купуваме отново, но вече с прекупвачи през 30% надценка. Благодаря, господин Ганев. Не виждам желаещи за изказване. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Гласуваме на първо четене Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия,

Моля, режим на гласуване.

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, Господин Димитров, Вие ли ще представите Доклада на Комисията?

Колеги, моля, режим на гласуване за допуск.

Продължете, господин Димитров. Законопроект за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с № 48-254-01-84, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 2 декември 2022 г.

Със Законопроекта, представен от народния представител Мартин Димитров, се предлага да се въведе механизъм за поемане на оперативното управление върху търговци, които оперират критична инфраструктура, свързана с нефт и продукти от нефтен произход, в случай на установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност на страната, обществения ред и доставката на критични ресурси. Като гаранция за защита на засегнатите лица е предвидено назначаване на особен търговски управител от министъра на икономиката и индустрията, с правомощия ограничени до обичайна търговска дейност, за срок от 6 месеца. Допуснато е този срок да се увеличи еднократно с още 6 месеца. Министърът на икономиката и индустрията по своя преценка или по сигнал на административен орган възлага на Консултативния съвет по чл. 5 от Закона да извършва проверки по отношение на лица, опериращи критична инфраструктура. Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват по един представител на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, агенция „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите и на представителни браншови организации. При установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси и нарушаване на конкуренцията, консултативния съвет изпраща мотивирано становище до министъра на икономиката и индустрията с предложение за назначаване на особен представител на държавата в лицето, опериращо критична инфраструктура. Заповедта на министъра подлежи на съдебен контрол. Министърът на икономиката Никола Стоянов подкрепи Законопроекта и подчерта, че предложението е принципно и не се отнася до конкретна компания. Той допълни, че рискът от подобни събития е малък, но страната ни трябва да разполага с инструмент, за да реагира в критични ситуации. В хода на дискусията народните представители от парламентарните групи на „Демократична България“, „Продължаваме Промяната“, ГЕРБ-СДС и „Движение за права и свободи“ обявиха, че ще подкрепят Законопроекта с аргумента, че подобно решение за сектора гарантира националния интерес и непрекъснатост на доставките. Народният представител професор Румен Гечев заяви, че предложението е внесено без икономическа обосновка, и изрази опасение от риск за националния интерес. От парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ се обявиха против Законопроекта.

Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 48-254-01-84,

внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 2 декември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 декември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с № 48-254-01-84, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 2 декември 2022 г. Мотивите към Законопроекта бяха представени от народния представител Ивайло Мирчев. Стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраструктура, следва да бъде предмет на особено административно регулиране и надзор от страна на българската държава. Липсата на специфична уредба и ред за предприемане на действия, в случай на опериране на критична инфраструктура, с която се застрашава националната сигурност, поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността икономическото или социалното благосъстояние на населението, представлява сериозна опасност за функционирането на държавата. Гарантиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в контекста на ограничителни мерки срещу Руската федерация, наложени в резултат от продължаващата вече десет месеца война в Украйна, както и предприетите на ниво Европейски съюз мерки, следва да намерят отражение и в българското законодателство. настоящото се предлага, по примера на Германия и Италия, да се въведе механизъм за поемане на оперативното управление върху търговци, които оперират критична инфраструктура на територията на Република България, в случай на установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, нарушаване на конкуренцията, в случай на монополно или господстващо положение или нарушаване на въведен от Европейския съюз санкционен режим. Предложената законодателна инициатива съответства и на цялостната политика на Република България, която въздига стратегическите обекти и критична инфраструктура в такива, които подлежат на специфична закрила. Настоящата законодателна инициатива е в съответствие с посоченото в Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определянето на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, общата политика на Европейския съюз обективирана с Решение (ЕС) 2022/2332 на Съвет от 28 ноември 2022. Нарушаването на ограничителните мерки на Съюза, свързани с търговията, може да допринесе за незаконната експлоатация на природни ресурси в юрисдикцията, срещу която са насочени тези ограничителни мерки. последвалата дискусия изказвания направиха следните народни представители: господин Станислав Анастасов, госпожа Теменужка Петкова, господин Ивайло Мирчев, господин Драгомир Стойнев и господин Стоян Таслаков. Въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 14 гласа „за” без „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход,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

на Вашето внимание за обсъждане и гласуване на първо четене е представено законодателно предложение за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от продукти от нефтен произход, внесен от група народни представители от „Демократична България“. Колеги, това законодателно предложение цели да предостави възможност в ръцете на държавните институции да има инструмент, който да позволи на държавата да реагира в сложни ситуации, в каквато се намира в момента България, смея да кажа и целия свят, с цел да се гарантира сигурността на критичната инфраструктура в сектор „Енергетика“, свързан с нефта и продукти от нефтен произход, сигурността на доставките, качеството на обслужването, нивата на цените и съответно здравето и живота на българските граждани. Какво предлагаме? Предлагаме в случаи, когато са налице основания, обстоятелства, които заплашват националната сигурност в държавата или по някакъв начин се нарушават наложените международни ограничителни мерки от страна на Европейския съюз или на Обединените нации, или на друга международна организация, или пък се злоупотребява с монополно положение, държавата в лицето на министъра на икономиката и индустрията – след предложение на Консултативния съвет към него, да назначи в съответния оператор на критична инфраструктура особен търговски управител. Колеги, това не е нова фигура за българското законодателство. Нека да припомня за колегите, които не познават Закона за енергетиката, в случаите, когато

да назначи особен търговски управител във всяко едно търговско дружество оператор на критична инфраструктура в сектор „Енергетика“ и по-специфично в сектор „Нефт и нефтени продукти“, за да може да се преодолее тази кризисна ситуация, за да не бъдем изправени в ситуация, в която една или друга нефтена рафинерия да заплашва, че ще преустанови своята работа или пък ще уволни работниците, които е назначила. Този подход е изключително балансиран, защото той не стига до така твърдяната национализация. Не, в много държави – членки на Европейския съюз, има и такава мярка – експроприация, но законът, предложен от „Демократична България“, не предвижда такава стъпка. Нещо повече, възможността за за определяне на особен търговски управител е ограничена само за шест месеца и може да бъде удължавана само още веднъж. Нещо повече, предвиден е изричен съдебен контрол върху акта, с който се назначава особеният търговски управител, така че съдът ще може да провери дали са налице тези особени обстоятелства, които допускат налагането на тази мярка, която е извънредна по своя характер. Също така се предвижда, че в случаите, когато се установят нарушения на: санкционния режим, на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, злоупотреба с монополно положение, да може да бъде прекратявана лицензия или концесионен договор, или съответните разрешения във връзка с акцизните складове, за да се гарантира всеобхватност, възможността да се гарантира сигурността на доставките на тези, съгласете се, важни продукти. В заключение ще допълня, че тази мярка е насочена именно за кризисни ситуации и ако те настъпят и държавата се възползва от тях, това ще доведе до сигурност на доставките на нефт и нефтени продукти, по-ниски цени за потребителите и, разбира се, защита на здравето и живота на гражданите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Йорданова. Откривам дискусия по Законопроекта. Желаещи за изказване? Господин Стойнев, заповядайте. Записвам Борислав Гуцанов, записвам и Теменужка Петкова.

попълва една дупка в българското законодателство, а именно как трябва да се действа по време на криза, това, което касае критичната инфраструктура. Хубаво би било този законопроект да бе гледан по-отдавна, защото сами разбирате, че в момента разглеждането и гласуването на подобен законопроект ражда интерпретации, ражда Затова е много важно вносителите да изяснят ясно, точно какво са имали предвид. Защо? Защото се създава впечатлението, че, видите ли, понеже в момента има криза криза и че тази криза трудно може да бъде овладяна, затова е хубаво да се накаже Русия, като по този начин се вземе собственост върху активите ѝ. Затова ясно трябва да се обясни, че не се прави именно с тази цел, а целта е в рамките на шест месеца временно да се назначава управител или управители, които единодушно да взимат решение и наистина да могат да управляват предприятието. Казвам го неслучайно, защото веднага ще започнат интерпретациите, спекулациите, че това ще се случи още от утре. Вие, вносителите, трябва да обясните, че това няма да се случи от утре, а в случай на нужда не дай си боже да имаме такава нужда, ние трябва като държава да реагираме. Хубаво е, че има може би такъв момент в Законопроекта, защото досега ние няма как да реагираме, тъй като големите стратегически предприятия главно са българска собственост, тоест държавата във всеки един момент наистина да държи контрола на едно такова предприятие, което е стратегическо в дадения сектор, стратегическо за Балканския полуостров и за региона, не е нормално държавата да седи и да гледа отстрани. Все пак похвално е и аз като представител на българската левица да похваля колегите отдясно, че след успешната приватизация за жълти стотинки на „Лукойл Нефтохим“, сега проглеждат и разбират колко важно е да има държавно управление, стратегическо управление, което да гарантира интереса на гражданите. Защо го казвам, колеги?! Защото пазарът не може да гарантира интереса на гражданите и това го видяхме през годините, видяхме го и през кризите. Някои предприятия, които бяха приватизирани, спомням си като „Соди“ – Девня, за 150 млн. долара, тогава, между другото, благодарение на личното участие на професор Гечев едно предприятие като „Лукойл“, което е стратегическо, бе продадено на значително по-ниска сума и това поражда доста съмнения, доста въпросителни. Разбира се, че държавата трябва да си върне контрола, да има по някакъв начин контрол, то няма как да си го върне, защото, пак казвам, става въпрос за частно предприятие. Става въпрос, че само за шест месеца се назначават управители, които да взимат решения, без да се продава имуществото, нали така, както правилно съм разбрал? Смятам, че в тази ситуация това е правилна стъпка, стъпка в правилната посока и аз лично ще подкрепя този законопроект. България има нужда по време на криза, по време на кризисни ситуации българското законодателство да позволява да се действа именно в тази насока. Ако този законопроект е работа на българския парламент, то предходният – няма да се връщам, наистина не бе работа на българския парламент, защото тук наистина се създава нещо ново, нещо практично, нещо необходимо, нещо, което да гарантира спокойствие така, както се гарантира спокойствието на нашите европейски партньори. Да, има вече две централи, от които държавите могат да се възползват, но тук трябва ясно да се знае, че от утре няма да се случи нищо, вдругиден няма да се случи нищо, след три месеца няма да се случи нищо, просто ние променяме законодателството, не дай си боже, в кризисна ситуация да може веднага да се действа. Аз лично считам, че между първо и второ четене трябва доста да се опростят процедурите по назначаването, защото този човек или тези хора трябва веднага, мигновено – от днес за утре, ако е кризисна ситуацията, да бъдат назначени, така че да се поеме оперативният контрол за едно структуроопределящо предприятие. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Стойнев. Има ли реплика към Драгомир Стойнев? Заповядайте, госпожо Йорданова.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 че става въпрос за въвеждане на възможност за назначаване на особен търговски управител, тоест държавата само в критична ситуация да задвижи тази процедура. Не става въпрос за преминаване на собственост от съответния инвеститор в държавата или пък за възможност каквото и да е било разпореждане с неговото имущество. Има изрична забрана за разпоредителни сделки с имущество на съответния оператор на критична инфраструктура. И в заключение на репликата си ще кажа, че, да, това е действително отново в изключителни ситуации. Европейският съюз е пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Все още световният опит не е намерил по-добър начин за създаване на благосъстояние от свободния пазар и конкуренцията, но има ситуация – във война или друга криза, която застрашава обществената сигурност, общественото здраве, живота на хората, където конкуренцията и свободния пазар трябва да бъдат ограничени и съответно държавата да разполага с надеждни механизми, които защитават правата и свободите на хората, защото механизмът, който предлагаме, отговаря именно на този тест – от една страна, защита на обществения интерес и, от друга страна, запазване на правата на хората. Благодаря. Благодаря, госпожо Йорданова. Има ли втора реплика към Драгомир Стойнев? Не виждам. Няма желание за дуплика. Давам думата на Теменужка Петкова за изказване. Заповядайте, госпожо Петкова. ТЕМЕНУЖКА

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Аз на свой ред също приветствам предложения Проект на закон, смятам, че той е много навременен, в същото време считам, че следва между първо и второ четене да бъдат извършени поредица от корекции, свързани с предложения законопроект и по-конкретно те са свързани с това, че предложеният закон борави с два термина – особен представител на държавата и особен търговски представител. Тук може би трябва да има някакво уеднаквяване, за да знаем всъщност за какво точно става дума. От гледна точка на за какво говорим – дали говорим за критична инфраструктура или говорим за стратегически дейности и обекти по смисъла на ПМС № 181 от 2009 г., това също трябва да се изясни, защото има съответно разлика в тази посока. От гледна точка на така наречения особен управител, също считам, че трябва да бъдат прецизирани текстовете, тъй като е въведено ограничение по отношение на образованието, предвидено е тази длъжност да бъде заемана само от лица с икономическо или юридическо образование. Считам, че не бива да се пренебрегват и друг вид специалности, например инженерната, тъй като дейността на такава инфраструктура – стратегическа дейност и стратегически обект, до голяма степен е свързана и с такива познания, с такова образование. След това трябва да бъде прецизирано дали се изисква съответното лице да притежава степен магистър, или е достатъчно да бъде и бакалавър. Отделно от това смятам, че трябва да се даде яснота по отношение на стажа, който се изисква, от една страна, се изисква да има пет години стаж по специалността, съответно „Икономика“ или „Право“, а в следващата разпоредба се казва, че трябва да има не по малко от пет години професионален опит при управлението на съответната критична инфраструктура. Тук трябва да е ясно по отношение на професионалния стаж какво точно се има предвид. И за да разсеем всякакви съмнения от страна на колегите, че става дума за национализация или за друг тип дейности, според мен е хубаво да се ползва аналогът от Закона за енергетиката, където тези мерки са отразени в отделен раздел и той се нарича „Принудителни административни мерки“. Смятам, че ако се заложи такъв текст в предложения законопроект, на всички ще им стане ясно, че никой не възнамерява да национализира определена структура. Просто трябва да бъде ясно посочена целта на тези мерки, които се предлагат, а те наистина са принудителни административни временни мерки, както и госпожа Йорданова поясни. Друго, което също смятам, че е важно. В Законопроекта е предвидено този особен търговски управител да възлага извършването на пълен и всестранен одит. Смятам, че тук термините също трябва да бъдат прецизирани, тъй като на практика такова понятие „всестранен одит“ не съществува. Може би пак трябва да се позовем на Закона за енергетиката ползваме терминологията там. Там е казано, че се извършва одит на дейността, което на практика включва всичко, което един такъв особен представител на държавата, така да го наречем, може да поиска, за да получи информация за цялостната дейност на дружеството, което той ще управлява така или иначе за следващите 6 или 12 месеца.

Не е достатъчно това лице само да декларира, че не е съпруг с лице, което управлява дружеството, в което ще встъпи особеният управител, или не е достатъчно според мен само да декларира, че

много ясна задача, много отговорна и в същото време ние трябва да сме наясно, че тази фигура или тези три фигури, които е предвидил Проектът да извършват тази дейност, наистина отговарят на всички изисквания и те са безпристрастни в своята дейност. Според мен трябва да бъде ясно и този консултативен съвет как ще определя този особен търговски управител, или особен представител на държавата, по какви критерии вече ще се прецизира, тъй като тук, както и колегата Стойнев спомена, става дума за едни бързи действия в една екстремна ситуация и всъщност ние трябва да сме наясно как този консултативен съвет, по какви критерии, как ще го избере този особен управител. Критериите трябва да бъдат може би в някаква методика или в някакви правила. Те трябва да бъдат ясни, да бъдат публични, прозрачни и никой да няма съмнение как това лице на практика ще бъде определено да изпълни тази толкова важна функция, тъй като неговата цел не е само да управлява активите и дейността на дружеството. Неговата цел е много по-висока и тя е да защити националния интерес, националната сигурност и съответно енергийната сигурност на страната. Аз подкрепям Законопроекта, но наистина смятам, че трябва да бъдат направени доста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

много уместни и съдържателни препоръки. Между първо и второ четене ние ще подобрим текстовете, ще отразим всички тези бележки и предложения. Действително това е и целта на обсъждането на първо четене – да се чуят различни гледни точки и да се направят едни по-добри текстове. Ще поясня за ролята на консултативния Тогава, когато ние формулирахме предложението, нашата идея беше решението за тази мярка – изборът на човека или професионалистите, които ще бъдат особени търговски управители, да не бъде взето от един човек в един кабинет, понеже все пак има елемент на принуда, но чувам, ние чуваме за необходимостта от спешност, така че действително трябва да се намери баланс, да се разпише как да функционира това още по-добре. Благодаря.

Господин Председател, госпожо Петкова! Честно казано, при положение че Вие и Вашата политическа партия сте изявени евроатлантици и подкрепяте цялото това безумие, прикрито с много лъскави фрази, но реално чиста проба национализация, доста впечатляващо е, че доста културно показахте – Законопроект, вкаран от „Демократична България“ – аз няма да съм толкова дискретен, не става за нищо чисто юридически дори. Чисто юридически! Едно след друго, едно след друго, едно след друго, това трябва да се оправи, това… То не остана нещо, което да не се оправи. Ще се върна само месец и половина назад. Един такъв законопроект вкара господин Божанов, който се оказа, че не става за абсолютно нищо и трябваше ние да вкараме нов. От неговите три реда ние направихме три страници изчерпателно. Наистина се радвам, че поне Вашите единомишленици от „Демократична България“ ясно и точно, дори и Вие, и Вашата сила им показахте, че за пореден път, за пореден път – повтарям – са, меко казано, непрофесионалисти в това, с което се занимават, и се опитват да прокарват национализации в България по доста нескопосан начин дори чисто юридически. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ганев. Трета реплика към Теменужка Петкова дали има? Не виждам. Заповядайте за дуплика, госпожо Петкова. Благодаря, уважаеми господин Председател. Благодаря на колегите за направените реплики. Ще си позволя само един коментар по отношение на казаното от господин Цончо Ганев. Аз смятам, че нашата работа тук, господин Ганев, е да бъдем полезни на България, на българските граждани. Смятам, че наистина с този проект на Закон и с подобренията, които могат да бъдат извършени, това наистина ще стане факт все пак става дума за националната сигурност, за енергийната сигурност на страната. Когато става дума за такива важни теми, смятам, че всички трябва да се обединим и да работим за това наистина да се получи един добър законопроект, защото идеята наистина е добра. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Петкова. Давам думата на господин Гуцанов за изказване.

В началото на заседанието професор Румен Гечев от името на парламентарната група на „БСП за България“ постави един въпрос, уважаеми господин Председател, да бъде извикан в Народното събрание министър-председателят и да каже той ли е командировал министъра на отбраната и каква е била причината той да бъде в Украйна? В продължение вече на три часа няма никакъв отговор. Моля Ви да отговорите на този въпрос – не Вие, а колегата, който водеше, и в рамките на едно обозримо бъдеще – 15 минути, половин час, да се каже ще дойде ли министър-председателят да коментираме тази тема? Не считаме, че има нещо по-важно от това, когато става въпрос за износ на оръжие, по-скоро за предоставяне на оръжие на Украйна, когато групата на БСП сме подписали до президента искане за налагане на вето.